ne možemo početi sa najavljenom točkom pa ćemo početi sa točkom - Prijedlog zakona o zakladi "Kultura nova", prvo čitanje, P.Z. BR. 794. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Nina Obuljen, državna tajnica u Ministarstvu k ulture. Izvolite.

koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru u prvom čitanju, dakle u redovitoj proceduri. I dozvolite mi da uvodno kratko obrazložim koji su osnovni razlozi donošenja ovog zakona za koji vjerujemo da će imati iznimno pozitivne učinke na razvoj u prvom redu civilnog sektora ili izvan institucionalnog sektora u kulturi. poznato, kao što znamo civilni sektor u Republici Hrvatskoj u području kulture ima iznimno dugu tradiciju. Međutim, može se reći da je u proteklom desetljeću došlo do iznimno značajnog razvoja izvan institucionalne kulture i civilnog kulturnog sektora. Tome su doprinijeli novi modeli umrežavanja, te uspostavljanje brojnih neovisnih institucija koje djeluju u Republici Hrvatskoj ali se isto tako povezuju kroz različite mreže i organizacije sa svojim partnerima u prvom redu u Europi, u državama Europske unije. Važno je naglasiti da u nekim područjima kulture i umjetnosti kao što je na primjer suvremeni ples civilni sektor je danas gotovo jedini ili doista jedini nositelj tih umjetničkih praksi. O tome koliko je taj naš kulturni sektor prepoznat u Europi svjedoči i činjenica da su povućeni brojni projekti. Dakle, odobreni su brojni projekti, povućeno je dosta sredstava iz europskih institucija i fondacija. Međutim, isto tako treba naglasiti da je u situaciji ekonomske krize, a to nije samo specificum Hrvatske. To se vidi u više manje svim europskim državama. I u situaciji proračunske štednje zapravo izvan institucionalni sektor onaj koji je u prvom valu štednje podnio najveći teret zbog jednostavne činjenice da su javne vlasti bilo država, bilo lokalna samouprava u obvezi financirati svoje javne institucije proračunska štednja se ipak u prvom redu osjetila na programskim sredstvima. U Hrvatskoj se taj problem posebno osjeća u velikim gradovima

donošenja ovog zakona jer se zapravo o zakonu i o donošenju zakona govori već niz godina. Inicijativa je započela već 2005. godine u okviru Vijeća za nove medijske kulture u Ministarstvu kulture i zakon je široko raspravljen. Inicijativa je široko raspravljena, a isto tako moram naglasiti da je osnivanje zaklade "Kultura nova" predviđeno i nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u srpnju 2009. godine. Naglašavam iako Ministarstvo kulture uvijek provodi javnu raspravu nakon što utvrdi tekst zakona ovaj put nije provođena posebna javna rasprava jednostavno stoga što se zakon upućuje u redovitu proceduru, a cijeli tekst zakona tako kako je zamišljen je zapravo izrastao iz inicijative koju je pokrenuo neovisni kulturni sektor, odnosno iz široke javne rasprave koja je prethodila uopće donošenju ovog prijedloga zakona. Radi ostvarivanja svoje svrhe zaklada će pružati stručnu i financijsku potporu organizacijama i programima civilnog društva u kulturi koji kao prvu točku potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa koji podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, koji potiču uspostavljanje među sektorske suradnje, koji pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, te koji potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih. U tom smislu važno je naglasiti da će zaklada podupirati najširi krug nositelja suvremene kulturne proizvodnje civilnog sektora, a ne samo ono što se kolokvijalno naziva novo medijska alternativna, urbana ili kultura za mlade. Moram naglasiti da će ovo isto tako doprinijeti decentralizaciji odlučivanja, a dobar rezultat već smo postigli osnivanjem Hrvatskog audiovizualnog centra koji je dobar primjer kako se izvan Ministarstva kulture samostalno bavi jedno tijelo financiranjem kompletne djelatnosti, ali i značajno doprinosi artikulaciji specifičnih politika. U tom smislu očekujemo kako će i zaklada "Kultura nova" kroz svoje aktivnosti i kroz partnerstva sa sličnim stranim fondacijama ne samo doprinijeti financiranju, nego doista i poboljšanju statusa izvaninstitucionalne kulture. Što se tiče financiranja planira se da se zaklada financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, sukladno Zakonu o igrama na sreću te uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika, i načina raspodjele dijela dijela prihoda od igara na sreću, te od svoje osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda koje će stjecati sukladno Zakonu o zakladama i fondacija. Isto tako treba naglasiti da se očekuje da zaklada preuzme aktivnu ulogu u privlačenju, kako javnih tako i privatnih sredstava iz drugih izvora, i u tom smislu mislimo da su veliki potencijali za veće povlačenje sredstava iz Europske unije, jer ovakve zaklade imaju mogućnost povući sredstva za kasnije institucionalno financiranje. Što se tiče samog zakona, zakonom se definira svrha zaklade, kao promicatelja civilnog društva u Republici Hrvatskoj, na području suvremene kulture i umjetnosti, uređuju se tijela zaklade, dakle predviđeno je da zaklada ima upravni odbor i upravitelja zaklade. Upravni odbor ima 5 član, a članove upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture. Upravitelja zaklade imenuje i razrješava upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova upravnog odbora. Isto tako zakonom se uređuje osnovna imovina zaklade, koja će činiti iznos od 100 tisuća kuna, a uplatit će se iz sredstava državnog proračuna, iz razdjela Ministarstva kulture. I naravno zakon uređuje financiranje zaklade, o čemu sam već uvodno nešto i rekla. I na samom kraju dakle kao što sam rekla zakon se upućuje u proceduru u dva čitanja, mi ćemo razmotriti sve prijedloge i sugestije koje dobijemo nakon ovog prvog čitanja, ali je važno svakako naglasiti i radi vas, ali i radi onih koji prate ovu raspravu da zapravo osnivanjem zaklade se neće

i sukladno kriterijima i procjeni izvrsnosti financirat će se njihove programske aktivnosti, a cilj ove zaklade će biti u prvom redu da da institucionalnu potporu kako bi se ovaj iznimno važni sektor, iznimno važni dio našeg ukupnog kulturnog sektora na adekvatan način podupro. Evo ja se zahvaljujem na pažnji, i ako bude nekih pitanja rado ću odgovoriti. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Božo Biškupić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. U Republici Hrvatskoj se u prošlom desetljeću civilni i kulturni sektor profilirao kao značajni čimbenik novih vrijednosti na samom području kulture. Novi modeli umrežavanja, socijalni angažman, intersektorsko djelovanje, uspostavljanje neovisnih institucija koji djeluju na međunarodnoj razini, kao i brojnost, te raznovrsnost aktivnih organizacija na kulturnoj sceni svrstali su hrvatski civilni i kulturni sektor među najrazvijenije u Europi. Dosadašnja postignuća i razvoj, ne samo da su prepoznati na europskoj kulturnoj razini, već su i značajno financijski potpomognuti od međunarodnih institucija i fondacija, a istodobno raste i prepoznavanje programa od domaćih medija i šire javnosti, te je stoga i sustavnije programsko financiranje od državne i lokalne uprave, ali unutar kulturnog modela koji izrazitu prednost daje javnim kulturnim institucijama. Ovo kad kažem lokalne uprave, to naravno nije zadovoljavajuće. S obzirom da se civilni i kulturni sektor nalazi u neravnopravnom položaju, reforma postojećeg kulturnog modela iziskivala bi dulji vremenski period, potrebno je unutar postojećeg modela osigurati unapređenje stanja civilnog i privatnog kulturnog sektora u odnosu na javni kulturni sektor. S druge strane učinci krize ugrožavaju postojeća postignuća te prijete teško popravljivim uz …/Govornik se ne razumije./… stanja. Iz navedenih razloga zakonom se predviđa osnivanje zaklade kultura nova, koja bi pružala stručnu i financijsku potpore organizacijama i programima civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prijedlog Zakona o zakladi "Kultura nova" proistekao je iz višegodišnje civilne inicijative organizacija u kulturi, a svrha i ciljevi zaklade su u više navrata bili javno predstavljeni i raspravljani. Inicijativa je pokrenula mreže kultura 2004., s namjerom da se unaprijedi institucionalni okvir za djelovanje civilnog kulturnog sektora. Inicijativa je predstavljena stručnoj javnosti na međunarodnom skupu organiziranom u listopadu 2004. godine u Zagrebu uoči berlinske konferencije za europsku kulturnu politiku, kao njezin sastavni dio. Nakon što je raspravljeno unutar najveće mreže civilnog kulturnog sektora u Hrvatskoj, te sa stručnom javnošću prvo predstavljanje inicijative široj javnosti dogodilo se u svibnju 2005. na tribinama …/Govornik se ne razumije./… o položaju nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu. Rezultat navedenih tribina bio je uvrštavanje i osnivanje zaklade "Kultura nova" u deklaraciju nezavisna kultura i mladi u razvoju grada Zagreba, kao jedne od mjere za unapređenje dosadašnjeg stanja. Vijeće za nove medijske kulture u Ministarstvu kulture je o inicijativi prvi put raspravljalo u prosincu 2005. godine, a u siječnju 2007. isto je vijeće započelo proces utvrđivanja potreba i i osnovnih ciljeva zaklade koji je u listopadu 2009. rezultirao osnivanjem radne skupine za definiranje i razradu djelokruga zaklade "Kultura nova", i finaliziranje nacrta Zakona o zakladi "Kultura nova". Osnivanje zaklade "Kultura nova" predviđena je nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. godine, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u srpnju 2009. godine. U participativnom savjetodavnom procesu, u kojem su sudjelovali predstavnici organizacija mladih za mlade osnivanje zaklade je predviđeno kao prva mjera u u poglavlju kultura mladih i istodobno, i slobodno vrijeme, a donošenje Zakona o zakladi "Kultura nova" je planirano za 2010. godinu, no početak rada zaklade za 2011. Uz navedeni dugotrajni participativni proces, u kojem su sudjelovali predstavnici civilnog kulturnog sektora, nadležne uprave i mjerodavne struke, inicijativa …/Govornik se ne razumije./… određenje svrhe, ciljeva i djelokruga zaklade koji su formalizirani u prijedlogu Zakona o zakladi "Kultura nova" koja je pred nama. Radi ostvarenja svoje svrhe zaklada pruža stručnu i financijsku potporu organizacijama i programima civilnog društva u kulturi, koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiče uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuje programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih. Iz navedene svrhe i djelokruga slijedi da će zaklada podupirati najširi krug nositelja suvremene kulturne proizvodnje civilnog kulturnog sektora, a ne samo tzv. novomedijsku, alternativnu i urbanu ili kulturu za mlade. Dok s druge strane u taj obuhvat ne ulaze strukovne organizacije koje nisu nositelji te proizvodnje, a čija je temeljna institucionalna djelatnost financirana po nekim drugim osnovama. Također, slijedi da zaklada neće biti konkurentski, odnosno zamjenski izvor programskog financiranja onim postojećim na državnoj i lokalnoj razini već komplementarni, odnosno nadopunjavajući unutar kulturnog modela koji ne predviđa sustavnu izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u kulturi kao ni dugoročne platformne suradnje. U području izgradnje kapaciteta zaklada će djelovati na dva polja: izgradnja institucionalnih kapaciteta organizacija nositeljica programa i neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje. Institucionalno financiranje organizacija civilnog društva postoje u različitim dijelovima državne uprave i javnog sektora, osim Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja kroz svoj Program institucionalnih potpora daje potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju na području demokratizacije i razvoja civilnog društva. Takve potpore daju i ministarstva u čijem su i djelokrugu organizacije iz područje zaštite, socijalne skrbi i invaliditeta te … /Govornik se ne razumije./… za njihovu temeljnu djelatnost. Zaklada će svojim institucionalnim potporama poticati dinamičan i na povećanje produkcijskih kapaciteta usmjeren institucionalni razvoj onih organizacija koje se na javnom natječaju pokažu najuspješnije. Institucionalno financiranje pojedine organizacije bit će ograničeno na određen broj godina, a moći će se ponoviti samo putem novog javnog natječaja nakon evaluacije rada organizacije i učinaka upotrijebljenih sredstava i to nakon vremenske pauze. Institucionalne potpore će biti usmjerene na unapređenje djelatnosti onih koji najviše doprinose vidljivosti i razvoju civilnog sektora u kulturi i to osobito kroz programiranje javnih prostora, organiziranje festivala, vođenje permanentnih i višegodišnjih programa te organiziranja umjetničke produkcije. Potpore će biti usmjerene na stabiliziranje uvjeta za rad, razvoj temeljne djelatnosti, materijalnu tehničku opremljenost, profesionalno usavršavanje te javnu vidljivost. Hrvatskoj ne postoji sustav niti akademskog obrazovanja niti strukovne izobrazbe na području kulturnog menadžmenta primjeren suvremenom kulturnom kontekstu i potrebama civilnog društva u kulturi. Osim studija produkcije na Akademiji dramske umjetnosti i usmjerenja menadžmenta u kulturi na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje iz Zaprešića teško je naći išta što barem formalno može odgovoriti potrebama za onom vrsti obrazovanja, a s druge strane nositeljima i organizatorima neovisne kulture, kulturne i umjetničke proizvodnje, znanja i vještine, kulturnog menadžmenta su od presudnog značaja ne samo za njihovo profesionalno usavršavanje nego i za funkcioniranje njihovih organizacija u suvremenom, dinamičnom i zahtjevnom kulturnom okruženju. Kako bi se ublažio efekt ovih nedostataka kao i iskoristiti postojeći resursi, znanje i iskustva zaklada treba organizirati ili potaknuti organiziranje neformalnih obrazovnih programa koji će odgovoriti na potrebu za znanjima iz kulturnog menadžmenta, strateškog planiranja, kulturne politike i zagovaranja, prikupljanja sredstava, projektnog vođenja i drugih. Jedna od ključnih značajki djelovanja civilnog društva u kulturi na koje sadašnji kulturni model jednogodišnjeg financiranja projekata i programa u razvojnim djelatnostima teško može odgovoriti je stvaranje suradničkih platformi koje karakterizira interdisciplinarnost i vrlo često međusektorsko djelovanje. Veći broj organizacija, sudionika iz vrlo često različitih mjesta, višegodišnje trajanje, programska složenost od različitih programa i projekata te često svakoj platformi specifične forme zajedničkog upravljanja i vođenja. Zaklada će potporama za razvoj dugoročnih platformi i suradnje ostvariti zakonom predviđene ciljeve poticanja, uspostavljanja međusektorske suradnje te pospješivanja programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Očigledna je razvojna funkcija ovakvih platformi jer odgovaraju na potrebu za intenzivnijim modelima suradnje koji strukturirano uključuju veći broj sudionika te time nadilaze jednostavnu projektnu suradnju ili jednosmjernu distribuciju sadržaja. Ovakve platforme povećavaju ukupni broj i disperziju kulturnih sadržaja, stvaraju socijalni kapital, potiču efektivnije korištenje resursa, omogućavaju odgovornije i autonomnije djelovanje civilnog društva te dinamiziraju odnose na kulturnoj sceni. Stoga je potrebno poticati njihovo uspostavljanje u različitim poljima kulturnog i umjetničkog djelovanja, a unutar sadašnjeg modela financiranja takav zadatak nije moguće u potpunosti ostvariti pa to treba biti jedna od temeljnih zadaća same zaklade. Zbog dinamičnosti društvenog okružja, raznolikosti, svrha i ciljeva vlastitog djelovanja te želje za utjecajem na procese pozitivne društvene transformacije mnoge ciljne inicijative u kulturi imaju izrazitu potrebu djelovanja i u drugim društvenim područjima radi čega uspostavljaju partnerstva s raznovrsnim subjektima. Tri su osnovna smjera ovakve suradnje: unutar kulturnog sektora s javnim i privatnim ustanovama subjektima u kulturi, unutar šireg civilnog sektora s organizacijama iz područja zaštite okoliša, ljudskih prava mladih, socijalne skrbi i drugih, a unutar šireg društvenog polja sa sindikatima, sveučilištem i drugim javnim i privatnim ustanovama s objektima. Zaklada će poticati uspostavu stabilnih platformi za međusektorsku suradnju u navedena tri polja u kojem će inicijative civilnog kulturnog sektora kao specifični kulturni interes imati noseću ili ravnopravnu ulogu. Izuzetno veliki broj, veliki razvojni potencijal za civilni sektor u kulturi predstavlja sudjelovanje u europskim projektima, osobito onim financiranim kroz programe Europske komisije. Osim programa za kulturu mladih, znanost i drugih postoje regionalni i razvojni fondovi u kojima najčešće s europskim partnerima u zajedničkim projektima mogu sudjelovati i organizacije koje se bave kulturom. Zbog veličine financijskih potpora, partnerstva koja se kroz projekte realiziraju te zahtjevnosti njihove operativne provedbe organizacije koje na europskim natječajima dobiju sredstava za organiziranje projekta u međunarodnom će se kontekstu jednako kao i u domaćem izdvajati po izvrsnosti i kvaliteti. Uvjeti tih natječaja zahtijevaju određeni postotak unaprijed osiguranog financijskog sudjelovanja. S obzirom da se često radi o projektima velikog financijskog opsega obavezno financijsko sudjelovanje može biti u iznosima koje organizacija civilnog sektora u kulturi teško mogu osigurati. Time ne samo da su u neravnopravnom položaju prema javnim ustanovama u kulturi s obzirom na ukupne institucionalne kapacitete potrebne za sudjelovanje u ovakvim projektima nego daleko teže od javnih ustanova mogu osigurati ili prikazati na primjer plaće kao udio, financijska sredstva koja se zahtijevaju. S druge strane, upravo su se ove organizacije u proteklom periodu pokazale kao najaktivnije kako u iznalaženju novih partnerstva na Europskoj razini tako i u iznalaženju inozemnih izvora sredstava. Stoga bi bilo štetno ne samo za razvoj civilnog sektora u kulturi nego i za Hrvatsko sudjelovanje u povlačenju sredstava iz Europskih fondova ukoliko kapaciteti lokalnih organizacija neće biti dostatni za postizanje te svrhe. Ministarstvo kulture djelomično sudjeluje u financiranju projekata koji su dobili potporu unutar europskog programa Kultura 2007-2013. Ali ne u cijelosti i ne za druge programe i fondove. Četiri su oblika djelovanja zaklade potrebnih za ostvarenje svrha, prvi oblik je uključivanje uobičajene djelatnosti, ... financijskih potpora, drugi vođenje vlastitih programa kojima se doprinosi ostvarenju svrhe zaklade i treće partnerske suradnje s raznovrsnim javnim i civilno društvenim subjektima i četvrti naravno pružanje tehničke i druge pomoći te servisa za civilni kulturni sektor. Zaklada će se financirati iz prihoda igara na sreću iz nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnova imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama. U skladu s tim zaklada će se za osnivanje dodatnih sredstava za ostvarenje temeljne svrhe za koju je osnovana baviti prikupljanjem financijskih sredstava i iz drugih domaćih i iz međunarodnih kako javnih i privatnih izvora. U tom smislu treba istaknuti aktivnu ulogu zaklade s jedne strane povećanju apsorpcijskih kapaciteta kulture s obzirom na Europske fondove osobito tamo gdje se radi o izrazito velikim projektima ili gdje organizacije civilnog društva nemaju dostatnih kapaciteta. Za samostalno sudjelovanje a s druge strane u osiguranju pristupa domaćim privatnim izvorima financiranja koji vrlo rijetko sa znatnim sredstvima sudjeluju u financiranju programa civilnog sektora u kulturi. Treba naglasiti da nadamo se da će ovaj Zakon doprinijeti i boljem razumijevanju kada je riječ o lokalnoj upravi i samoupravi boljem razumijevanju djelovanja ovih udruga kulture, zaklada kulture Nova i naravno svih udruga koje tome pripadaju i želim na kraju reći da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj Prijedlog. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.